Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи

Благодаря за вниманието.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители,

Моля ви за тишина в залата!